nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 149 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo sa radom po listi prijavljenih govornika.Reč ima gospodin Dragan Đilas. Izvolite. Stranka slobode i pravde će glasati za zakon kojim se povećavaju sredstva za roditelje kada dobiju dete, jer svako davanje u ove svrhe je dobro. Ne želim da apsolutno ni malo politizujem na ovu temu, zato shvatite moje reči kao sugestiju.U Beogradu smo u vreme kada sam bio gradonačelnik došli do povećanja broja novorođenčadi sa 16 hiljada na 20 hiljada, merama koje su imale finansijski deo, pun iznos za trudničko bolovanje, novac za porodilje, bebi paketi, ali i izgradnju obdaništa, škola i besplatnim udžbenicima. Iskreno mislim da je najveći uticaj imala odluka da finansiramo pokušaj vantelesne oplodnje i stalna priča o tome, kao i pojavljivanje ljudi koji su posle godina i godina pokušavanja uspeli da dobiju decu. Njihova sreća, njihove životne priče su pozitivno uticale da se parovi koji nisu imali zdravstvenih problema odluče da imaju još dece.Zato mislim da je važno da ovu priču ne svodimo na brojeve i novac, nego da bude obojena toplijim tonovima.Rebalans tonovima.Rebalans nećemo podržati jer u njemu nema, a moralo je da bude, povećanje plata prosvetnim i zdravstvenim radnicima do nivoa 120 hiljada za prosvetne radnike, početne plate i 180 hiljada početne plate za lekare. Morali su da budu besplatni udžbenici i obroci za sve đake u Srbiji, pomoć za sve đake u Srbiji, za starije od 65 godina koji nemaju primanja. Osnivanje alimentacionog fonda, sredstva za zakon roditelj – negovatelj, ulaganja u poljoprivredu i energetiku kako bi povratili prehrambeni i energetski suverenitet, 200 miliona evra podrške domaćoj privredi a ne šačici stranih investitora, ukidanje akciza na struju i smanjenje akciza na gorivo, oporezivanje, i to drakonsko, kladionica i kockarnica, porez na ekstra profit. Povećanje rudne rente i još mnogo toga.Ne želim da ponavljam ono što je Dušan Nikezić juče govorio ovde pre mene. Činjenica je da su plate i penzije za 12 godina vlasti SNS-a, porasle i to niko normalan ne može da spori. Niko normalan ne može da spori da su porasle i cene, posebno hrane, kao što niko normalan ne može da spori da smo po platama na začelju u Evropi.Zvanični podaci Eurostata kažu da je Srbija na 41% prosečne plate EU, Rumunija je na 80%, Bugarska na 64%, a Crna Gora, koja je bila izjednačena sa Srbijom pre deset godina, danas je 5% bolja, 46% evropskog

Svako sam procenjuje da li mu je bolje ili gore, ali ono što sigurno mogu da kažem da je vama iz SNS mnogo, mnogo bolje. Većina od vas nije imala kafu da plati, nije imala završenu skoro nikakvu školu. Danas ste svi uzeli diplome, osim gospodina Arsića, što pozdravljam, svi imate daleko veća primanja, tu su stanovi, vile, apartmani. Recimo, Nebojša Stefanović je bio neuspešni student dva državna fakulteta, ali u ovih 12 godina doktorirao. Služio je da ga Vučić šalje po kafu i cigare za goste i dogurao čovek do predsednika Skupštine i ministra policije. Nosio je farmerke „Prvi maj Pirot“, danas nosi odeću ultra skupe marke Brunelo Kučineli. Pre 12 godina je mislio da je to ime nekog italijanskog fudbalera.Nikola Petrović imao pljeskavičarnicu na Zelenom vencu, i to ne sam, već sa partnerom. Danas ima avio kompaniju, vilu na Dedinju, rođendan slavi u Veneciji, uz trošak od dva miliona evra najmanje.

ali od čoveka koji je služio da donese kolače postao IT mag, direktor carine, multimilioner i danas je u Majamiju.Svima njima, raznim Milenijumima, Radojčićima, Veselinovićima je mnogo bolje, a mnogo a mnogo je bolje i Aleksandru Vučiću, bez obzira što on tvrdi da mu je lošije, pa nam objašnjava kako on ne kupuje skupu garderobu koju nosi iz svog džepa, nego je to iz fundusa. Rečnik srpskog jezika kaže da je fundus oprema i garderoba potrebna za pozorišnu predstavu i imaju ga samo pozorišta, eventualno cirkus.Ipak, predsednik tvrdi da ga ima i on, pa tako kaže da „Zenja“ patike od hiljadu evra, kojih ima nekoliko pari, ovde su fotografije, nisu njegove nego su iz fundusa, sa koje jakne „Loro Pjano“ od nekoliko hiljada nije kupio od svojih para nego ih je kupila država.Zato zahtevam zahtevam od ministra Malog da nam kaže gde se tačno u budžetu Srbije nalazi i koliki iznos i razdeo za garderobu predsednika, tj. za fundus? Ako gospodin Mali ne ume da nam kaže gde je ta stavka u budžetu i koliko iznosi, to će značiti da predsednik laže, da je sve to kupio svojim novcem koji on, koji je čitav život na državnoj plati, sigurno nije mogao da zaradi.Na

se vidi da je predsednik iz fundusa uzeo farmerke „Stefano Riči“ koje nose ruski tajkuni i koje koštaju 1.800 dolara, odnosno preko 200.000 dinara. Ne pitam vas da mi kažete sa koje stavke u budžetu su plaćene. Pitam vas da li zaista mislite, gospodo, da je moralno da predsednik države nosi farmerke koje koštaju kao dve nastavničke plate u Srbiji?Jedna Srbiji?Jedna nogavica farmerki predsednika države košta više nego što je plata nastavnika u Srbiji. Otprilike isto košta kao plata isto košta kao plata koju prosvetari traže, za šta govorite da nema para. Za nogavicu farmerki predsednika države ima 105.000 dinara, ali za učiteljice, nastavnike srpskog, matematike, istorije, geografije, tehničkog, stranog jezika, informatike, hemije, fizike, nema 105.000 li zaista mislite da je normalno da ljudi koji se brinu o našoj deci uče ih, vaspitavaju, imaju platu manju od vrednosti jedne nogavice farmerki predsednika države? Aleksandar Vučić, a očigledno i svi ostali to mislite.Sada

Pošto predsednik nema ništa od svoje garderobe, a bliži mu se kraj mandata i onda neće moći više da koristi ovaj fundus, predlažem da vi u SNS-u sada, dok ste još malo vlast, imate neke pare, počnete da sakupljate novac da se predsedniku kupi garderoba da bi čovek imao šta da obuče kada ne bude predsednik.Moj uvaženi kolega Srđan Milivojević bi vam rekao da ne morate ništa da skupljate, jer iako se bliži kraj vaše vlasti i dan kada Aleksandar Vučić više neće biti predsednik, on će i dalje imati obezbeđen i smeštaj i hranu i odeću o trošku države, ali samo uz jednu malu razliku. Neće imati obezbeđeno to više u Predsedništvu Srbije, nego u jednoj drugoj državnoj ustanovi kao i većina vas, gospodo. Hvala vam. Kao i obično, izazvali ste gomilu reakcija. Ne znam koliko je, uvaženi kolega, bilo moralno i u sklopu rebalansa budžeta govoriti o pantalonama predsednika Republike. Moja je možda obaveza bila da vas prekinem, ali.Reč ima Dejan Bulatović, po Poštovana predsedavajuća, poštovane narodne poslanice, narodni poslanici, poštovani ministri Vlade Republike Srbije, poštovani građani Republike Srbije,

da li je moguće da Dragan Đilas priča o socijalnom statusu određenih političara na drugoj strani? On priča o Aleksandru Vučiću, pa da li građanin Srbije, ijedan u ovoj Srbiji, ima podatak da Aleksandar Vučić ima, pored jednog računa na koji prima platu, još neki račun, da je na bilo koji način oštetio državu, da li on ima firme, da li on ima stanove tolike, da li ono što ima u milimetar može da se poredi sa Draganom Đilasom?Dragan Đilas treba da priča o moralu, čovek koji je najveći lopov u Srbiji, čovek koji je ukrao 619 miliona, čovek koji je izdao izdao sve što je moglo da se izda! On priča o tome! Prijatelju, ti bivši prijatelju, ti pričaš o tome! Šta crveniš, čoveče? Kako te nije sramota čoveče? Ti pričaš o statusu građana, političara, bilo koga, ti kao najveći lopov, dokazani lopov, ti koji si tukao tamo i tasta i napadao si ženu, tukao si psa u mom dvorištu, čoveče, a najveći mogući čovek koji

replicirali ste svom, kako rekoste bivšem prijatelju, to podrazumeva da ću ja primeniti član 103. i oduzeti vreme od poslaničke grupe.Pravo na repliku, Milenko Jovanov.Izvolite, kolega.(Srđan

Poštovani građani Srbije i gospođo predsedavajuća, reklamiram povredu Poslovnika član 27.Ako ste već videli da gospodin Bulatović koristi Poslovnik zloupotrebljavajući ga za repliku, nema potrebe da ga pustite da govori dva minuta, prekinite ga u desetoj sekundi, kažite – izvinite, ovo nije povreda Poslovnika, ovo je neka druga diskusija, nema potrebe da čujemo.Ako mogu da vas zamolim, pošto ste vi i starate o primeni ovog Poslovnika i o redu u sali, ne čujemo najbolje, ako može da ga malo pojačate, ne čujemo najbolje kada govori gospodin Bulatović? Možete li malo da pojačate njegov, samo njegov, pošto slabije čujemo, molim vas? Hvala. **Snežana Paunović** Kolega, Milivojeviću delimično ste u pravu, ali da sam se tako grubo držala Poslovnika ja bih prekinula i gospodina Đilasa koji nije govorio o rebalansu budžeta. Da li vidite kako

Član 104. Znate li šta piše? Uvredljivo obraćanje ovog što smo malopre čuli. Ja samo molim, ako imate neko dugme, neki volumen, da ovaj ovde muflon što urla i viče, probi nam uši... Nema potrebe, Bulatoviću, da se dereš da ne kažem kao šta. Znam da si napaljen kada se pomene Dragan Đilas. To je jasno kao dan, ali nemoj da maltretiraš, gledaju ovo ljudi, nemoj da se blamiraš više.Dakle, član 104, gospođo Paunović. Hvala, kolega Jovanoviću.Ja sam mislila da vi više nemate Poslovnik. Vi ste juče vaš bacili ako se ne varam.Ja sam ubeđena da nisam povredila član 104, kao što sam ubeđena da ste i vi baš kao i kolega Bulatović iskoristili Poslovnik da mu se obratite na kratko, pa ću i kod vas primeniti član 103. i nemojte mi na tome zameriti.Hvala vam na razumevanju.Reč

građane pozivam da razmisle, pošto vole da prave te paralele sa 90-im godinama, a u vreme kada su u ovoj sali sedeli neki drugi predstavnici opozicije i neki drugi lideri opozicije

i izigrava Ašoka Murtija za političku scenu, izigrava ovde modnog stilistu predsednika Republike, šta bi on trebalo, a šta ne bi trebalo da obuče? Jedino nam još nije rekao kakve gaće i čarape nosi, a verujem da bi i to voleo da sazna. Ne znam za razloge te fascinacije garderobom i vešom predsednika

Moraš početi da razmišljaš drugačije, jer ne moraš uvek polaziti od sebe. Znaš, ja nemam te porive, kao ti – Vučiću, rasturi me ko Panta pitu. To si ti govorio pre neki dan. Nemoj mene u svoj koš trpati, ostavi za drugi put, a ne nosim ni Vesićevu sliku u novčaniku, tako nemoj mene sa tobom. Ti najbolje znaš šta radiš.Što se tiče ovog drugog, ja bih razumeo da nama predavanja ovde o poštenju i korupciji drži neko ko nije 11. jula, pogledam, 2004. godine postao direktor Narodne kancelarije, a onda u septembru iste godine osnovao kompaniju koja se zvala „Multikom“ i koja je u periodu dok je bio na vlasti zaradila, kako je sam priznao i rekao da se ponosi time, 619 miliona evra. Tu se priča ne završava. Ima još jedna kompanija koju je ta firma kupila, a zove se „Big print“. Tu firmu je isto kupio dok je bio na vlasti, a gledajte sa kim je ta firma radila dok je bio gradonačelnik Beograda. Kaže ovako, ta firma je pružala usluge Skupštini Grada Beograda, Gradskoj opštini Novi Beograd, većini beogradskih pozorišta, Atelje 212, Zvezdara teatar, Beogradsko dramsko pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Turistička organizacija grada Beograda, Biblioteka grada Beograda, Kulturni centar grada Beograda, Dom omladine Beograda, Dom zdravlja Rakovica. Jel ima neko kome gradonačelnik nije poslao svoju firmu da mu radi štampu? I sada nama oni pričaju o poštenju i pričaju o tome kako i ko će i gde da odgovara.U svakom slučaju, umesto što pretite drugima, držite vi četkicu za zube uvek blizu sebe, jer nikad se ne zna kada će vam zatrebati u nekoj drugoj prostoriji. Hvala.

postoji u političkom životu nešto što se može definisati kao pristojnost. Pristojnost znači da iz javnog diskursa izbacimo sve ono negativno kako bi imali normalnu raspravu, demokratsko sučeljavanje mišljenja, argumentovano sučeljavanje mišljenja, ali pristojnost znači da snosite i odgovornost i da pokažete spremnost da snosite odgovornost za ono što ste učinili i ono što niste učinili.Ova rasprava u protekla tri dana pokazuje jasnu razliku u toj reči pristojnost.U pravu ste, uvažena predsedavajuća, kada kažete da je teško govoriti o rebalansu budžeta u smislu da budžet je život. Ako imate nerealan budžet, imate i nerealan život. Ovo je realan budžet, budžet koji je u interesu građana Srbije, rebalans budžeta koji ima i koji je zasnovan na dva temelja, a to je ekonomska situacija i Program Srbija 2027 i EKSPO.Potpuno je logično da opozicija ima kritički osvrt prema radu vladajuće koalicije, potpuno je logično da opozicija ima i kritički osvrt kada je reč o budžetu, ali ovde se mogla čuti samo kritika zarad kritike. Ovde se nisu čuli šta su to konkretni predlozi.Kada kažete - mi zahtevamo da plate budu 120 hiljada u prosveti onda treba da kažete a kako da dođemo do tih 120 hiljada u prosveti i da imate na umu intenzivan razgovor, a o tome je govorila ministarka prosvete, koji se vodi na relaciji Vlade i sindikat prosvetih sindikata i ja sam ubeđen da će se iznaći konsenzus.Kada nemate o čemu da govorite uglavnom kada svodite raspravu na kritiku zarad kritike, zbog jeftinih političkih poena, onda raspravu svodite na ličnu. Ja neću govoriti o garderobi. garderobi. Vrlo pažljivo ću voditi računa o rečima kojima izgovaram, ali ovde se moglo čuti - iluzorno, imaginarno. Ja razumem da se nešto pričinjava kada ne možete da govorite o podacima koji su egzaktni, koji su precizni, koji su jasni, koji su konkretni i onda naravno da postavite pitanje - šta je rast, a šta je razvoj? Rast i razvoj je upravo to o čemu je govorio ministar i prvi potpredsednik Vlade da u prvih šest meseci naša zemlja rastuća zemlja u Evropi sa 4,3% rasta i to je činjenica, to je pokazatelj. Cilj je da dođemo do 6%.

na možete reći - zahtevamo šta to znači zahtevamo, jer treba da uzimamo kredite kao što se to radilo u prethodnom vremenskom ja mogu vas da saslušam, ali ću nastaviti da govorim.Dakle, nećemo uzimati potrošačke kredite, nećemo zahvatati iz zlatnog ćupa kako bi isplaćivali plate i penzije, već krediti koji se uzimaju pre svega se ulažu u kapitalne investicije. Zašto u kapitalne investicije? Zato što se na taj način podstiče način podstiče rast BDP i zato što na taj način raste broj zaposlenih.Ministar finansija je govorio o broju zaposlenih, govorio je o rekordnoj stopi nezaposlenosti i naš kljuni zadatak i kada govorimo o Programu „Skok u budućnost“ Srbija 2027 jeste da održimo stopu nezaposlenosti u relaciji 7% do 9% danas 8,2%.Prva dekada i o tome je juče bilo reči kada govorimo o stranim direktnim investicijama i to je egzaktni podatak koji ne možete da demantujete je 3,2 milijarde evra, 12% više u odnosu na isti period prethodne godine, a prethodna godina je bila rekordna od 4,5 milijardi evra.Ministar finansija je govorio, kurs stabilan, najvažnije oružje u borbi protivi inflacije, najveće devizne rezerve od 28 milijardi, rezerve zlata 42 tone. Dakle, zajedno i monetarna i fiskalna politika rade na rastu naše ekonomije i ono što je što je važno, a mislim da je to u protekla tri dana provučeno samo kroz jednu rečenicu, od 1. januara minimalna cena rada je veća za 13,7%. To je istorijski rezultat.Od 2018. godine, ispravite me, prvi potpredsedniče, ministre finansija ako grešim, ali od 2018. godine nije postignut konsenzus na relaciji Vlade Republike Srbije, sindikata i poslodavaca.(Siniša ja grešim. Oprostite.Po prvi put je postignut. Minimalna cena rada je na nivou prosečne potrošačke korpe, na čemu se insistiralo od 2018. godine.Dakle, od 2012. godine Srbija stvara i koristi svoje šanse i jeste opredeljena za reforme, za razvoj, postala lider u regionu, stvorila radna mesta, razvoj infrastrukture, uložila kao nikada i u zdravstvo i u vojsku i u puteve i dobijamo novu šansu na koju nismo mogli ranije da računamo, a dobili smo je. Ko drugačije tvrdi, mislim da laže pre svega sebe, ali mislim da izgovara i neistine koje upućuje ka građanima Srbije i ka ovoj zemlji.Ko će biti na vlasti posle 2027. godine, oprostite, ali o tome ne odlučuje niko od nas pojedinačno u ovoj sali, iako mi jesmo glas naroda. O tome odlučuju građani na izborima, jer demokratija se ostvaruje na izborima.Baš kao što se nalazi u projektu EKSPO, u generisanju i te šanse u novom investicionom ciklusu, pokreće se Srbija i zato je i ovaj budžet upravo podsticaj da iskoristimo šansu koju smo dobili i odbacio bih bilo koje neodgovorno ponašanje prema Srbiji i prema njenoj budućnosti u smislu odbacivanja EKSPO 2027.EKSPO 2027 je razvojni ciklus, je motor zamajca i razvoja Srbije. Žao mi je što neko nije u stanju da razume šta znači razvojni ciklus jedne države. Mogu da razumem da nema neku podršku građana, da bude u prilici da ovakve planove pravi, a kamoli da ih realizuje.Ali, ako neko ne želi to da shvati, to je još jedan važan razlog zašto sa sigurnošću možemo reći da smo neistomišljenici. Tokom jučerašnjeg dana predsedavajuća mi nije ukazala priliku, jer bila je pauza od 14.00 časova, su se čule mnoge reči kao – novokomponovani ministri ili ne znam šta. Ja razumem, polazite od perioda kada je neko tamo bio ministar bez portfelja zadužen za sprovođenje nacionalnih investicionih planova, kada je neko tamo bio nekakav direktor Kancelarije predsednika Republike koja dobacuje.)Zahvaljujem, gospođo, ali ja ću nastaviti da govorim. Ali, stvarno ću nastaviti da govorim. Hvala vam.Dakle, razumem kada je neko bio ministar bez portfelja, ponavljam, precizno ministar bez portfelja zadužen za sprovođenje nacionalno investicionih planova i kada je imao budžet od četiri milijarde, upravljao budžetom Kancelarije za nacionalne investicione planove i imao budžet od četiri milijarde 145 miliona 550. Ispravite me ministre finansija ako grešim.Onda razumem da ne shvatate da neko želi da radi svoj posao i da neko želi da uloži trud, rad, energiju za portfolio koji je dobio kao ministar bez portfelja, tu govorim o svim kolegama ministrima bez portfelja i koji je spreman uvek da položi odgovornost,

miliona.)Javite se slobodno. **Snežana Paunović** Gospodine ministre, ajte da vi završite svoje izlaganje.Koleginice, ja vas molim da ne dobacujete jer produžavate trajanje ove sednice nepotrebno. Ako vam ne prija uhu, vi izađite, ali nemojte dobacivati ministru da ne moram da primenim Poslovnik. Hvala.Nastavite ministre. **Đorđe Milićević** Razumem, uvažena predsedavajuća, da oni nikada neće shvatiti da funkcija ne čini čoveka, već čovek čini funkciju. Zahvaljujem. Hvala.Imam ministre još u sistemu.Ministar Vulin.Izvolite. Znate, ja ne razumem odakle ovakav opozicioni gnev na govori ministra Milićevića. LJudi bili ste u koaliciji četiri godine, potpisali ste istorijski sporazum o pomirenju. Ja sam mislio da vi da vi držite do toga što kažete i potpišete. Ajde, razišli ste se posle politički, da li je moguće da vas ne obavezuje vaš potpis. Vi ste se istorijski pomirili, pa saslušajte svoje koalicione partnere. Saslušajte lepo. Nemojte da zaboravljate šta ste potpisivali i sa kim ste potpisivali. Tada su vam bili dobri, jel? Kada su vas držali na vlasti tada su vam bili dobri. Kada ste zajedno srušili Aleksandra Vučića na mestu gradonačelnika Beograda tada su vam bili odlični. Kada ste izručivali Slobodana Miloševića to je bilo super, a sada vam nešto ne valjaju. Pa saslušajte ih. Nemojte tako da se ponašate. Držite do onoga što ste potpisali.Znate kako, osnivači Demokratske stranke za one koji su zaboravili, bez obzira šta mislio o Demokratskoj stranci, a mislim sve najgore, su bili Koštunica, Đinđić, profesor Mićunović, profesor Stojanović, Gojko Đogo legendarni, Pekić, Čavoški, Milovan Danojlić. Kada ste dolazili u Skupštinu da sučelite argumente sa takvim ljudima, vi ste morali da se spremite za to. Morali ste da učite, morali ste da se trudite da predvidite šta će oni da kažu ili pomisle, a onda ste došli do toga da slušate ovakve besmislice koje su vrhunac opozicije. I najbolje i najsnažnije što opozicija može da vam pokaže i onda slušate franetične aplauze zaposlenih u Multikomu.Znate, profesor Mićunović nije morao da zaposli svoje potpredsednike u svojoj firmi, da mu aplaudiraju, a kao što vidite Đilas to mora da radi. Slobodno me demantujte vi koji niste zaposleni u Multikomu, verujem da vas ima, ali, gro vas jednostavno jeste tu.O rebalansu nismo čuli ni jedne jedine reči, ništa. Finansijska podrška porodicama sa decom, koga to zanima, koga to zanima? koga to zanima? Zanimljivo je da gospodin Đilas nije merio cene kravata Aleksandra Vučića kada je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije, pa je Vučiću dodeljivao plakete, diplome, zahvaljivao mu se na onolikoj pomoći, kako je spasao srpsku košarku. Tada je bio odličan. Tada mu nije bilo bitno šta oblači ili kako oblači.I kada je vrhunac političke kritike koje patike nosite, jel stvarno treba da dođemo do toga da sada počnemo da računamo koliko košta odelo Dragana Đilasa, 619 miliona evra zarađenih u vreme kada je bio na vlasti. Baš me briga koju kravatu nosi, 619 miliona evra. U to vreme vlast apsolutna vlast, vlast nad svim i svakim, život i smrt, gospodar Beograda, gospodar Srbije.Verica Srbije.Verica Barać, da vas podsetim šta je rekla Verica Barać o gospodinu Đilasu? Jel treba da vas podsetim šta je Savet za borbu protiv korupcije govorio o gospodinu Đilasu? Da li treba da podsetimo koga koga je pokojna Verica Barać okrivila kao nosioca korupcije, kao nosioca medijske kontrole u Srbiji, kao nosioca svih zloupotreba? I sada slušamo Đilasa koji nam objašnjava kako se on bori protiv korupcije i kako bi on dao plate prosvetnim radnicima, veće penzije itd. a, imao je samo 12 godina prilike da to i uradi. I nije uradio nijedan jedini put. Šta god mislili o osnivačima Demokratske stranke, za njih ste morali da se pripremite. Ovde ne morate ništa.Znate, moram priznati, bez obzira što je gospodin Đilas na slobodi usled ne nedostatka dokaza, dokaza ima, već zato što su neka krivična dela zastarela, a to je već ozbiljna mana našeg pravosudnog sistema, o kojoj bi se dalo razgovarati, za koje i verovatno i neko treba da odgovara. Dakle, sve to da zanemarimo sada na jednu stranu. Ja za gospodina Đilasa uvek imam simpatiju. On je uništio Demokratsku stranku i uništava opoziciju svaki dan. Njegova uloga je nemerljiva. Zato vas molim budite blagi prema njemu. On je Srbiji pomogao najviše što je mogao. Hvala vam. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, ne bih imao šta puno da dodam na ono što ste čuli od mojih kolega, ministara u Vladi, ali nekoliko stvari koje hoću da napomenem i navedem, a koje po meni su važne za građane Srbije, da se sete tog vremena iz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. godine, tih godina koje su izazvale pustoš i bankrot naše zemlje.Uvaženi narodni poslanik malopre izuzetno licemerno je govorio o jednokratnoj pomoći za prvo dete, za drugo dete. Podsetiću vas zakon koji je danas, poštovani poslanici pred vama je zakon koji kaže da će svako prvorođeno dete dobiti jednokratnu naknadu od 500.000 dinara od države Srbije, svako drugo rođeno 600.000 dinara.U vreme uvaženog narodnog poslanika jednokratna naknada za prvorođeno dete bila je 32.000 dinara i on se sada našao pozvanim, izuzetno licemerno da kaže – pa, ne to izgleda i nije tako loše. Pa zašto majstore to nisi uradio dok si bio 12 godina na apsolutnoj vlasti u našoj zemlji.Sa druge strane, kada govorimo o njegovim uspesima o Gradu Beogradu, da vas podsetim samo, 11 meseci su kasnile isplate porodiljama, trudnicama u trenutku kada smo 2013. godine preuzeli upravljanje gradom kroz privremeni organ. Toliko o toj brizi prema majkama, trudnicama, porodiljama itd. naravno, uvek ću vas podsećati da je u sve to vreme 619 miliona evra stavio sebi u džep, a za ove druge, na kraju krajeva nije ga bilo ni briga.Ono što je posebno važno za građane Srbije, hoću da uporedimo brojke. Znate, subjektivni osećaj objektivne stvarnosti je jedna stvar, ali brojke su takve da krajem 2012. godine svaki četvrti u Srbiji je bio bez posla, 25,9% je bila stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti među mladima bila je preko 50%, svaki drugi u Srbiji mlad čovek nije imao posla. Nismo imali stranih direktnih investicija. Imali smo zatvorene, zakatančene fabrike, od 2008. do 2012. godine preko pola miliona ljudi je ostalo bez posla. posla. Pre dva nada sam čitao neka imena i prezimena ljudi koji su ostajali bez posla, pa su tokom proteklih nekoliko godina sa novim fabrikama koje su se otvarale našli posao, našli način da zarade hleb za svoje porodice. nastaviću to da čitam i danas.Samo danas.Samo hoću da vam pokažem kakva je razlika tada i kakva je razlika sada. Tada je Srbija bila bez perspektive, bez rasta. Danas smo druga najbrža rastuća ekonomija u Evropi. Tada je kurs sa 80 dinara otišao na 120. U vreme narodnog poslanika minimalna zarada bila je 15.700 dinara. Za one koji su bili srećni da imaju posao, pošto kažem četvrtina građana Srbije nije imala posao, polovina mladih nije imala posao, oni koji su imali posao imali su prosečnu zaradu od 300 i nešto evra, ili minimalnu zaradu od 15.700 dinara.Sramota je da takva jedna osoba koja je žarila i palila definisala ekonomsku politiku države ekonomsku politiku države Srbije u tom trenutku javi i da kaže da, može bolje, nešto radite kako ne treba, a plate danas preko 800 evra. sačekaćemo i sednicu i sačekaćemo konferenciju za štampu da vidimo kolika je plata u julu mesecu ove godine. ta konferencija za štampu je za sat vremena od strane Zavoda za statistiku. Sačekaćemo da vidimo koliko se promenila plata u odnosu na juni mesec, ali videćete da smo daleko iznad juna meseca i u planu da do kraja ove godine prosečna plata u Srbiji bude preko 900 evra. Još jednom, u njegovo vreme bila je 300 evra. za one srećne koji su imali mogućnost da nađu posao.Još dve stvari hoću da podsetim građane Srbije. sećate se nacionalnog investicionog plana. Moj kolega Đorđe je nešto malo to blago rekao. Dragan Đilas je bio osoba koja je vodila Nacionalni investicioni plan, kako god da se to zvalo, zajedno sa Mlađanom Dinkićem. Sećate li se bilo kakvih efekata tog plana, osim toga da su oni zaradili pare, uzeli novac, da li se bilo ko seća tog uzalud potrošenog novca od strane građana Srbije?

Pa imate izjavu bivšeg predsednika DS Zorana Živkovića koji je rekao da su značajne milijarde spiskane za krečenje mahom seoskih česmi i pojila, popločavanje otvorenih bazena usled zime itd. I sada se ta osoba našla pozvanim da priča o investicija. Dakle, u njegovo vreme sa ovim Nacionalnim investicionim planom, sa minimalnim investicijama u infrastrukturu jedva smo preživljavali, ali zato su se oni kao pojedinci bogatili. To je ta najveća i ogromna razlika u politici koju sprovodimo danas i u politici koju ste imali prilike da vidite do 2012. godine.Pustoš, godine.Pustoš, zakatančene fabrike, zatvorene fabrike, ljude koji su ostali bez posla, a danas Srbiju koja je stabilna, jaka, koja investira nikada više, koja ima rekordan broj zaposlenih, rekordno nisku stopu nezaposlenosti, koja se potpuno promenila kada su strane direktne investicije u pitanju.O korupciji neću da pričam. Dakle, simbol korupcije u Srbiji je upravo narodni poslanik koji je malopre imao priliku da govori. Da vam kažem još jedanput, gospodine Đilas, nisu građani glupi, nisu glupi i nismo mi ovde pingvini, kao neki od vas koji vole da glume pingvine. Hvala puno.

Onda ćete malo da sačekate.Srđan Milivojević, pravo na repliku u ime DS. **Srđan Milivojević** Poštovani građani Srbije, ovde smo čuli jednu veliku istinu, da su nekada ovi ljudi koji danas sede u vlasti morali da se pripremaju za sednice Narodne skupštine, kada su hteli da se nose sa ljudima iz DS, kaže – kaže – nekada smo morali da se pripremamo. Zaista, trebalo je da se priprema.Međutim, mi iz DS nikada nismo morali da se pripremamo kada smo imali duele sa ovim ljudima. Dovoljno je da pročitamo. Citiraću Zorana Đinđića: „Ono što Srbiji žele naši neprijatelji, to su izgovarali srpski radikali. Ono što Srbiji žele ljudi koji najveće zlo žele Srbiji, to su govorili radikali“. Evo šta je kazao Zoran Đinđić kazao Zoran Đinđić o SRS i načinu na koji se priprema za sednice Skupštine.Kaže: „Oni nivo javnog i političkog života spuštaju na takvu dubinu da pristojni ljudi iz te politike beže. Onda imate politiku na najnižem mogućem civilizacijskom nivou, gde se razlika i granica između časti i beščašća briše, briše se razlika između istine i laži, između činjenice i kleveta, između onoga što je sramotno i onoga što je pristojno, to se potpuno briše. Onda vas oni zovu na njihov teren u blato do grla“. Srpsku radikalnu stranku Zoran Đinđić opisao je kao virus, rekavši da dok god postoje SRS, a to znači naprednjaci, naši neprijatelji mogu mirno da spavaju.Ono što moram da vam kažem za kraj, kraj, dok je DS bila na vlasti ukinuli smo one pse ovde koji kontrolišu ko ulazi, da ne laju mnogo kada neko uđe, jer ja razumem kada ovde ima ministra, vi ste ministar bez portfelja, beše, to bi se narodnim jezikom kazalo – ministar na odvikavanju od funkcije. Nije dostojno da raspravljamo na takav način sa vama. Hvala. Đilas** Slušajući pojedine poslanike koji se javljaju po povredi Poslovnika, ja vam predlažem da ovo uvedete u Poslovnik kao novu kategoriju, to je povreda mozga i da se onda na osnovu toga kolege neke javljaju, urlaju ovde i pričaju gluposti.Što

O tome sam ja pričao. O nemoralnosti čina da u zemlji u kojoj nastavnik ima platu 100.000 dinara možda nekada od vas dobije, neko nosi farmerke čija nogavica košta 100.000 tiče gospodine Vulina, vidim, gospodine Vulin, da kod vas injekcija prestaje da radi, pa pominjete da je Vučić bio gradonačelnik, da je spasio košarku, a čak ne znate, pošto ste kupili diplomu u Kragujevcu, tamo ste zato studirali navodno, zastarelost za ove dela nastupa posle 15 godina relativna, a apsolutna posle 30. Dakle, čak ni te osnovne stvari ne znate. Ništa ne znate.Što se tiče gospodina Malog, svašta je ovde pričao. Ponovili ste stoti put laži. Ja sam ovde pokazao, sada ima 150 presuda, sto i nešto sudija ste lagali o meni. I dalje će biti još presuda. Niste mi odgovorili, gospodine Mali, od kojih para je predsednik kupio farmerke koje koštaju 1.800 dolara, odnosno koštaju 200.000 dinara? Od kojih para je kupio patike? Od kojih para živite i da se predstavljate da brinete za narod i primate ove plate? Pri tome svi vidimo kako žive ljudi koji su kod vas u stranci, kako žive ljudi koji su bliski vašoj stranci.Lagali ste, gospodine Mali, o kašnjenju trudnicama, kao što ste lagali da je dug Beograda bio preko milijardu evra, nikad nije prešao četiristo miliona.

dozvolila sam vašu repliku u kojoj ste izgovorili niz uvreda. Nadam se da ćete snagom autoriteta uticati na svoje kolege da ne reaguju burno kada budu čule uvrede sa druge strane.(Dragan

na repliku, kolega Jovanov. Izvolite. **Milenko Jovanov** Građani su imali prilike da vide da ne mogu predstavnici opozicije prosto da izađu iz okvira u kome su se sami našli. Oni su izabrali da se obraćaju nekom uskom krugu ljudi na društvenim mrežama koji aplaudiraju na ovakve stvari, ali ključno pitanje koje svaki građanin Srbije danas treba sebi da postavi nakon ovakve diskusije jeste – šta ja kao građanin Srbije imam od ovde danas usvajamo rebalans budžeta, usvajamo Zakon o pomoći porodicama sa decom, mi usvajamo konkretne stvari koje će dovesti do povećanja plata, do povećanja penzija, do investicija, do izgradnje puteva, do rekonstrukcija škola, bolnica itd.Sa druge strane, poštovani građani, nudi vam se da trkeljišete po ormanima i da gledate ko šta nosi, ko je šta obukao itd. I ponovo pokušavaju da vam, kolokvijalno rečeno, prodaju istu foru, vas će da zabavljaju time što će da vam pričaju o markama pantalona, cipela, odeće, obuće, garderobe, kako se to zove, veša i čega već, a za to vreme njihove kompanije će da rade, oni će da koriste poziciju, to što su na vlasti i oni će da se bogate, a vi nećete dobiti ništa od toga. Dakle, nema u ovoj zemlji dovoljno novca, niti je bilo, niti će biti, da jedna privatna kompanija čoveka koji se nalazi na vlasti zaradi 619 miliona evra i da dobijete put, rekonstruisanu školu, popravljenu bolnicu itd. Ne može i jedno i drugo. Oni su izabrali sebe.Mi biramo da radimo za narod i zato nas zaista ne zanima ko kakvu garderobu nosi, kakve marke, čija je kravata, govorimo o objektivnim činjenicama, a to su brojevi. Brojeve je Siniša Mali nekoliko puta ponovio i oni najbolje govore ko je kako radio i ko kako brine o građanima. Ako vas baš zanima da čujete sve te marke i koliko koštaju čarape, cipele, pantalone, farmerke, kravata, odelo i ostalo predsednika Republike, vi premotajte, pa saslušajte gospodina koji je maločas govorio, a ako će vam to nešto činiti bolje u životu

meseci ste kasnili sa isplatom naknada za porodilje i trudnice 2013. godine, 11 meseci. Toliko o vašoj brizi prema ljudima. Kada su vrtići gradski bili u pitanju, recite građanima da ste naplaćivali više nego što je bilo propisano zakonom, da su nas zbog toga roditelji tužili da je grad Beograd nakon vašeg mandata isplatio 45 miliona evra kazni 45 miliona evra kazni zbog toga što ste se vi svojom politikom našli za shodno da povredite roditelje, da povredite decu time što ste naplaćivali više za vrtiće nego što treba, a vrtići su danas u gradu Beogradu, kao što znate, besplatni. Jel se vi i dalje ponosite time kako ste deci oteli Pionirski grad? Jel se ponosite time? Pa što ste uveli rijaliti „Veliki brat“? Umesto da se deca igraju u Pionirskom gradu, vi ste im to oteli i napravili rijaliti „Veliki brat“. Jel se time ponosite? Jel to vaša briga o deci, briga o ljudima?Vaš je gradski menadžer bio u zatvoru zbog mahinacija prilikom rekonstrukcije ulice Bulevar kralja Aleksandra. Zašto niste vi, to je sad drugo pitanje, ali što kaže ministar Vulin, ima vremena, sami ste rekli, ne zastareva još ništa. Ali, on je bio u zatvoru. O kakvoj brizi vi pričate?Za vreme vašeg mandata vi, javna funkcija, imate firmu koja prihoduje 619 miliona evra i vi pitate i dobacujete nekome - odakle pare. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? A svaki spor koji smo vi i ja imali, kad ste me tužili, podsetiću vas, ni jedan još nisam pravosnažno izgubio, nego sam pravosnažno pobedio tamo gde kažem da ste lopov.

nema stava. Imate lične uvrede, imate histeriju čoveka koji je vlasnik opozicije, ili bar misli da je vlasnik opozicije, mada, kada bi znao šta sve govore njegove opozicione kolege, čak i one koje plaća, verovatno bi promenio menadžment oko sebe i potražio neke druge koji će malo lepše da govore o njemu, bar tajno.Znate, ovde smo imali tiradu i salvu frustracija prema Aleksandru Vučiću, prema nama, koje smatraju najbližim saradnicima predsednika Vučića, ali ni jednu realnu i ozbiljnu kritiku

se moje diplome tiče, u vreme baš vlasti Demokratske stranke, izvršena je apsolutna provera Kragujevačkog univerziteta. Ne biste me uhapsili da ste mogli? Uhapsili biste me da sam imao i jedan pogrešan zarez. A držali ste me u zatvoru, za razliku od svih vas velikih opozicionara, kad sam se borio protiv izručenja pukovnika Šljivančanina. Mi smo za svoja uverenja išli u zatvor, a vi ćete ići. Ili ste išli, neki od vas, samo za pare i ni za šta drugo. Mi smo za svoja uverenja bili spremni da se borimo sa vašom policijom, da robijamo, da nas tuku, a vi niste spremni za vaša uverenja da uradite bilo šta. Možda i zato što nemate uverenja, možda i zato što su vaša uverenja onih 619 miliona i ništa više.Dame i gospodo narodni poslanici, nemojte biti mnogo oštri prema Draganu Đilasu, znate li koliko nam je puta pomogao? Znate li koliko puta nije izašao na izbore kad je trebalo da izađe? Znate li koliko puta je izašao sa svojim likom kada su ga molile opozicione kolege da ne stavi svoj lik? Znate li koliko puta nam je pomogao samom svojom pojavom, svojim odelom i kravatom? Znate li koliko puta nam je pomogao da ljudi razumeju za koga ne treba da glasaju, bez da mi bilo šta objašnjavamo? Hvala. Pravo na repliku, Dragan Đilas. ko vam je bio gazdarica, gde ste iznajmljivali stan i kako ste svako jutro putovali iz Novog Sada. Niko nije hteo da vas hapsi, pošto vas ni tad nismo smatrali normalnim, što bi se vama neko se tiče Siniše Malog, gospodine Mali, niste mi odgovorili gde je stavka u fundusu odakle predsednik troši hiljade dolara? Niste odgovorili da li ste platili Miškoviću 30 miliona dolara koje ste izgubili na arbitraži kad ste ga uhapsili? Ništa niste imali, samo ste lagali. Lagali ste, gospodine Mali.U moje vreme, investicioni budžet u Beogradu je bio preko trećine, pomoć porodiljama i trudnicama, besplatni udžbenici, četiri doma zdravlja, tri mosta, 40 obdaništa, devet osnovnih škola, 15 fiskulturnih sala. Vi niste mogli da okrečite sve to. Transferi republike nula. Od vas, kad ste vi došli, počeo je Beograd da uzima pare od Srbije, koje inače nema.Sve su to činjenice, gospodine Mali.Drugo, jako dobro znate da smo za Bulevar dobili nagradu Evropske komisije za najbolji projekat. Jako dobro znate da je za mog saradnika puta apelacija poništavala optužnicu koju dižete politički, a dižete je i deseti put. To je jedinstven slučaj, deset godina maltretirate ljude.Jednog dana će vam se, gospodo, sve to vratiti. Jednog dana će jedno pravo tužilaštvo, pravi sud, odgovarati. Znate da ste izgubili prvostepenu, znate da ste završili da vam daju da drugostepeni preinači u vašu korist. Znate da je lopov uvreda, 150 imam takvih presuda, sutra opet u 11 sati imamo suđenje, izvolite, pojavite se, da vidimo da li ste toliko hrabri. **Snežana

ko iz njegove biografije je pokazao da posle uvreda i dobijanja narandžaste boje u licu kreće i sa fizičkom agresijom, bili ste dužni da ga prekinete.Nedopustivo je da neko ko se brine da li Poslovnik treba menjati na onakav način kako je on predložio, on postavlja pitanje, da li je neko normalan ili nije normalan, jer samo neko nenormalan je mogao da u zemlji Srbiji, napravi takav haos uvodeći rijaliti na mala vrata, uvodeći ga kroz Pionirski park, kradući besomučno na mostu na Adi, za sve pare koje je pokrao na mostu na Adi mogao je popločati celu reku Savu, a ne samo taj jedan most. Takav čovek ovde ne može da bude pušten nekontrolisano da vređa ni poslanike, ni ministre jer je to uvreda za ovaj dom, jednostavno morate da reagujete blagovremeno. Hvala vam.Taman sam pomislila, malo me je bilo stid, moram da priznam, vi ste vrhunski pravnik, kada se pozovete na ovako dva važna člana, a ja shvatim da ste vi delimično u pravu, bude me sramota, ali pošto ste u nastavku i vi pomalo replicirali, onda ćemo i kod vas primeniti član 103. Ovo nije

i tada je moralo da se nalazi načina da se radi, ja nisam imao nikakvu mogućnost da moja kompanija odjedanput postane povlašćena i da budem gospodar marketinškog programa RTS-a, recimo i da zaradim više stotina miliona. Moralo je da se radi, a to znači da je moralo da se zarađuje svaki dan za svoj hleb, a u Kragujevcu je samo da znate, bila mogućnost da stepenujete ispite sa novosadskog pravnog, a moj prosek je 9,90 na novosadskom pravnom. Pitajte, Marijanu Pajvančić, koja mi je dala deset iz Ustavnog prava.Dakle, ja sam svoju diplomu stepenovao, položio još nekoliko ispita koji su bili različiti, meni je to bilo dovoljno da mogu da živim i radim, odakle da živim od svog rad i svog znanja. Skromno, koliko sam mogao, možda sam mogao i više da sam bio vredniji, nisam, ali vam ponavljam. Novosadski pravni, 9,90. Nisam siguran da baš mnogi mogu da se pohvale takvim rezultatima.E, sad ima tu još jedna bitna stvar. Bitna je stvar da sam ja otišao 1998. godine kada smo bili na apsolutnoj vlasti zbog svojih političkih uverenja, a vratio sam se u politiku posle 5. oktobra kada sam video kakav je ološ došao na vlast, zato što smatram da niko nema pravo da dopusti da ova Skupština gori još jednom, zato ću se boriti i dati sve od sebe da se tako nešto nikada više ne ponovi. Hvala vam. Zahvaljujem se.Nastavljamo po redosledu prijavljenih govornika.Reč ima, Dragan Jovanović.

dame i gospodo, koleginice i kolege narodni poslanici, evo, već danima slušamo ovde govore poslanika različite diskvalifikacije od strane poslanika opozicije a jedan mi je posebno zaparao uši, poštovane koleginice i kolege na koju moram da se osvrnem, a to je rečju jedne koleginice od juče koja je rekla da sa ove strane Save gde sede poslanici vladajuće koalicije sede ljudi za koje niko nikada nije glasao, koji nikada svojim imenom ne mogu da se kandiduju.Samo bih i tu koleginicu i javnost i sve kolege da podsetim, evo ja sam narodni poslanik, inače sam 2004. godine izabran na neposrednim izborima kao najmlađi kandidat Srbije za predsednika opštine Topola i od tada sam pet puta nosio lokalne liste koje su odnele relativne ili apsolutne pobede u svojoj opštini.Sa druge strane, uvažene kolege, bio sam poslanik 2008. godine tamo preko puta ulice, u Kralja Milana. Dosta se ovde čemera govori na primer o Ministarstvu poljoprivrede i o rezultatima u poljoprivredi, a ja sam tada bio i član Odbora za poljoprivredu i govorio sam upravo sa nekim kolegama koji su i danas poslanici kada je usvajan taj čuveni SSP koji je potpisao Božidar Đelić i koji je od Srbije napravio, kako mi u Šumadiji kažemo, razvaljenu avliju gde je svakakva roba i ovakvog i onakvog kvaliteta počela da dolazi u Srbiju i gde smo mi tada morali te duboke rane koje su napravljene, a trebalo je evo 10 godina da mi iz Republičkog budžeta ovim rebalansom dodamo još 18 milijardi dinara što će ukupnom zbiru kumulativno doneti milijardu evra ulaganja u poljoprivredu 2024. godine. Sada je njima, to kažu, malo.Mi se slažemo da je to nedovoljno i da uvek može više, ali ako uporedite ovu cifru i nekih ukupno 300 miliona evra u 2012. godini možete da vidite kakva je to razlika.Kada pominjem Ministarstvo poljoprivrede, drago mi je da je u sali gospodin Martinović, samo imam par pitanja. Dobro je da iz godine u godinu nivo subvencija u poljoprivredi raste. Dobro je, i ja sam jedan od zagovornika e-agrara. Dakle, e-agrar je dobar i zbog ubrzavanja davanja subvencija poljoprivrednim proizvođačima, sa druge strane i zbog kontrole.Evo, ja dolazim iz opštine Topola. Opština Topola ima po proseku najmlađu starosnu strukturu nosioca gazdinstava u Srbiji i to iznosi 53 godine. Opet, sa druge strane, imamo u Šumadiji, govoriću sada o Topoli, Kragujevcu, Aranđelovcu, Rači, negde oko 200 domaćinstava koji zbog različitih tehničkih stvari nisu uspeli da podnesu subvenciju po hektaru obradive površine. Obraćali su i resornom ministarstvu, obraćali su se i nama u lokalnim samoupravama i ja molim vas, gospodine ministre, da se pronađe rešenje za te ljude koji ne svojom krivicom, već zbog određenih tehničkih stvari nisu uspeli da dobiju subvencije po hektaru u 2024. godini, da se to popravi i da se tim ljudima pomogne.Iskoristio bih priliku, vi ste i ministar vodoprivrede, da vas upitam – država je krenula sa finansiranjem u prethodnim godinama projekata iz vodosnabdevanja i navodnjavanja. Pomenuo bih jedan projekat koji je za nas u Šumadiji izuzetno važan, a završena je prva faza. To su „Joseničke kapi“, projekat navodnjavanja 370 hektara najkvalitetnijih voćaka u atarima sela Vinča, Plaskovac i Blaznava iz reke Jasenice. Taj projekat je završen u prvoj fazi i znam da su određeni novci spremni za realizaciju druge fazi. Molio bih vas od vas da čujemo kada će to biti realizovano.Ono što mi je takođe veoma važno da vas upitam u budžetu za 2024. godine Ministarstva poljoprivrede su planirana sredstva za atarske i nekategorisane puteve, da ide javni poziv sa lokalnim samoupravama, kada će tog javnog poziva biti?Ono što bih vas zamolio, uvaženi ministre, jeste da ako ne postoje sredstva planirana u budžetu za 2024. godinu da se planira u 2025. godini da se napravi fond koji će pomagati poljoprivrednicima u u trenucima kada dolazi do ovakvih elementarnih nepogoda. Ove godine je bila suša, sledeće ili sledećih godina mogu biti različite vrste poplava, grada i svega ostaloga i moramo imati jedan fond koji će biti posebno u budžetu odakle ćemo na brz i efikasan način moći da pomognemo nosiocima gazdinstava.Sa druge strane, ovde nemamo ministra saobraćaja, ali je važno da pomenemo da će u ovoj godini oko 240 miliona evra biti uloženo u regionalne lokalne puteve, a to je dobra stvar i hoću to posebno da naglasim, jer evo dolazim iz brdsko-planinske Šumadije gde samo u Topoli imamo oko 600 kilometara lokalnih puteva i bez pomoći države mi sve te puteve ne možemo uraditi.Još jednu stvar bih vas zamolio, u Vladi Srbije da se pronađe mogućnost kontrole tereta i osovinskog opterećenja na kamionima. Mi imamo planinu Venčac između Topole i Aranđelovca gde se eksploatiše kameni agregat. Taj agregat se kamionima vuče što ka Beogradu, što gore ka Čačku zbog izgradnje auto-puta Čačak – Požega. Putevi kao što je Topola – Rudnik koji su potpuno urađeni prethodnih godina se oštećuju i pitanje je ako se ovako nastavi da li će oni biti u funkciji za pet do šest godina.Sa druge strane, da zamolim Vladu Srbije, kad već pominjem planinu Venčac, imamo međuopštinski put Aranđelovac – Topola koji prolazi kroz sela Brezovac, Vinča, Banja i Lipovac i koji je oštećen upravo ovim teškim saobraćajem svakoga dana više od stotina kamiona prolaze ovim krajem i molio bih da se pomogne, da se ovaj put uredi. Pomenuo bih još na kraju Ministarstvo zaštite životne sredine, i nešto što je dobro u budžetu za ovu godinu, a to je da su pronađena sredstva i na javnom konkursu su ove godine finasirana sanacije prve faze lokalnih deponija u Topoli, Prokuplju i Subotici, a završava se i druga faza sanacije deponije u Požegi, i ono što bih zamolio jeste da se ovaj pravac nastavi, jer ovo je jedan skup posao.Podsetio bih sve nas poslanike da je sanacije jedne deponije u opštini koja ima do 30 hiljada stanovnika između dva i po i tri miliona evra, to je kako bih rekao veoma skup sport i bez pomoći države mi taj posao ne možemo da uradimo. To je samo prvi korak.Drugi korak je izgradnja reciklažnih dvorišta i transfernih stanica i molio bih ministarstvo da u narednim godinama kada se završi sanacija lokalnih deponija, a država finansira saradnju regionalnih centara, a ja bih samo dva pomenuo, to je Kalenić, koji će već u 2025. godini biti završen, a sa druge strane Pirot je završena javna nabavka i već od marta meseca će se krenuti sa realizacijom i ono što je rak rana zapadne Srbije, a to je duboko u procesu, da se i taj postupak javne nabavke završi i da se taj posao ozbiljno krene u narednih mesec dana. Kada pominjem zaštitu životne sredine, takođe bih pohvalio jedan projekat koji je u toku, javna nabavka, a to je izgradnja kanalaizacione mreže u opštini Topola, zašta je Vlada Srbije izdvojila dva miliona evra, iz republičkog budžeta i u toku je javna nabavka za određivanje izvođača, a sa druge strane, pohvalio bih i sa tim bi završio, jedan projekat koji je pre deset dana završena javna rasprava, a to je donošenje odluke o proglašavanju predela obronka planine Rudnik, od posebnog značaja, to je jedan projekat koji vodi Zavod za zaštitu prirode sa Ministarstvom zaštite životne sredine i koji je najvećim delom odobrio obronke Rudnika na području opština Topola, Knić i grada Kragujevca.Zašto je ovaj projekat važan ?Zato što mi imamo planinu Rudnik koji je krov Šumadije, i što imamo rudnik olova, cinka i koji postoji tamo stotinu godina, gde se eksploatiše bakar, olovo i cink, gde imamo podzemni kop sa negde oko 70 kilometara železničke mreže ispod zemlje, a koji pokazuje da sa jedne strane rudarenje i zaštita životne sredine mogu da idu zajedno ruku pod ruku i da samo podsetim da još 1968. godine, od strane UN, područje

zaštitom životne sredine.Naravno da ću u danu za glasanje podržati ovaj rebalans i pozivam Vladu Republike Srbije da ovakav budžet imamo za 2025. godinu. Hvala.

Zakon o rebalansu budžeta je izuzetno važan i meni je žao što tu nisu premijer Miloš Vučević i još neki ministri, ovaj zakon kao i svaki budžet predstavlja ne samo plan prihoda i rashoda, on predstavlja i plan prioriteta, a prioriteti se ne određuju po tome kome ćete da posvetite koliko reči u ekspozeu, već kome opredelite koliko novca za raspolaganje u jednoj godini.Ovaj budžet je po tom pitanju veoma jasan. Prioriteti su vojska, prioriteti su projekti poput EKSPO 27, prioritet je kupovina naoružanja, prioriteti su brojne druge koruptivne prilike. Nažalost, ni ovaj budžet kao prioritet ne postavlja prosvetu, ne postavlja nauku, ne postavlja obrazovanje, ne postavlja sve ono što zaista i suštinski razvija jedno društvo.Šta to u praksi znači? To u praksi znači da će ovim rebalansom budžeta da se omogući više posla za Milenijum tim, više posla za Galens, više posla za gospodina Veselinovića, više posla za Drčelića i ostale vaše biznismene.Gospodin Vesić je juče pričao kako nije problem u gradnji, već u nečem drugom i gospodin Vesić je tu u potpunosti u pravu. Problem je u ugrađivanju.

Danas je 2024. godina, mi o istom projektu razgovaramo u Narodnoj skupštini, šest godina kasnije. Ali, osim što smo i on i ja, nažalost, postali stariji, promenilo se i to što je cena tog projekta dramatično veća nego što je bila pre šest godina. I da ste taj Skadar na Bojani zidali svaki dan tako što ste stavljali po jednu ciglu, pa nešto biste do sada i napravili. Posle šest godina nemamo apsolutno ništa.Gospodin Bajatović je juče rekao kako su najgore investicije nedovršene investicije. Slažem se sa tim, samo čini mi se da su te nedovršene investicije nekako vama uvek omiljene, jer ostavljaju najviše prostora za korupciju, najviše prostora za davanje poslova i prilika za bogaćenje vašim partnerima i vašim biznismenima. Opšte je poznato da su vaši omiljeni nedovršeni projekti oni fantomski projekti koji mnogo koštaju, koje niko ne vidi, koji su čvorište korupcije, koji ničemu ne služe, poput projekta EKSPO 27, poput projekta nacionalnog stadiona, ili projekta, recimo, Zagorke Dolovac. To je razlog zbog koga, naravno, poslanici Pokreta slobodnih građana neće glasati za rebalans ovog budžeta.Kada je reč o Zakonu o finansijskoj podršci osobama, tj. porodicama sa decom, naravno da nemamo ništa protiv da se taj zakon usvoji, naravno da nećemo glasati protiv toga da majke dobiju više novca. Govorim u ime poslanika Pokreta slobodnih građana, glasaćemo za taj zakon i sa tim merama nemamo problem.Imamo problem sa obrazloženjem tih mera. Imamo problem sa politikom u čiju funkciju stavljate te mere. Imamo problem sa tim što se pitanje demografske obnove pravda državnim razlogom, kao da se deca rađaju sa ciljem i sa zadatkom da ispunjavaju nacionalne ciljeve i nacionalne ambicije neke grupacije ljudi koja nas nikada nije ni udostojila da obrazloži šta su to nacionalni ciljevi i nacionalni interesi. Deca se rađaju iz ljubavi. Deca se rađaju za život. To je smisao tih mera i to mora da bude smisao tih Čerčil je svom narodu obećao krv, suze i znoj. Vi ovim budžetom budućnosti Srbije obećavate rat, rov i kop. To nije smisao života za koji mi možemo da se založimo.Znate, vojska, policija, naoružanje, oni mogu da daju sigurnost, ako su humano upotrebljene, ali ne mogu da daju smisao, a svaki ljudski život teži smislu. Smisao daju kultura, obrazovanje, nauka, inovacije, sport, sve ono što ste zapostavili. Vi, ljudi, obesmišljavate budućnost ove zemlje. Sve u vašoj politici i u ovom budžetu i u vašem ekspozeu i programu ove Vlade je laž i sve je obmana.Kao što u budžetu i kao što u ekspozeu i u programu kažete - mi se slažemo za proevropsku politiku. Nije, gospodo, proevropska politika dati litijum Nemcima, a nuklearnu energiju Francuzima.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, poštovani narode, meni je zaista žao, što smo, evo, skoro za tri dana zasedanja u Narodnoj skupštini o jednoj važnoj temi, a to je kako će naš narod živeti u narednim godinama, od opozicije mogli da čujemo samo dve stvari, i to je verovatno vrhunac njihove mudre, ozbiljne i odgovorne politike. Prva je, i strašno mi je da se niko od vas iz opozicije, šta god ja mislio o vama, nije pobunio protiv toga da je kolega poslanik rekao da je Srbija kriva zato što je bombardovana 1999. godine. To je sramota i to je uvreženo mišljenje u opoziciji i u Šolakovim medijima, koji žele da potlače srpski narod, da više ne držimo uspravno glavu.Govorićemo o mnogim projektima koje je Aleksandar Vučić svom mudrom ozbiljnom i državničkom politikom sproveo u Srbiji, ali najvažnije, važnije čak od svega toga, važnije čak i od svega ovoga o čemu mi razgovaramo, su dve stvari koje je Aleksandar Vučić vratio srpskom narodu, srpskom domaćinu, a to su ponos i dostojanstvo. Išli smo pognute glave do 2012. godine i čekali ko će s koje strane da nas ćušne. Nismo smeli ni da odgovorimo.

Pravi razliku kako državom upravlja državnik i domaćin poput Aleksandra Vučića, a kako ste državom upravljali vi kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla, kada ste katančili i zatvarali fabrike.Ovaj budžet je razvojni. Imamo 133 milijarde dinara više. Ja znam da vas to buni. Vi ste imali višak samo u vašim slamaricama i vašim džepovima, tako da vas ovo sigurno buni. Ja bih voleo zaista da ova sednica traje 15 dana i da stavku po stavku, ministarstvo po ministarstvo, možemo ovde na jedan ozbiljan i odgovoran način da sa sistematičke strane razmatramo kako je bilo u vaše vreme, kako je sada kada državom upravlja Aleksandar Vučić.Možemo Vučić.Možemo da govorimo o vojsci u koju se samo ove godine ulaže 300 miliona evra. Ne znam da li znate šta to znači za bezbednost naše države. Tri puta veću platu ima vojnik. Da li je dovoljno? Da li je idealno? Nije. Ali, krvavo radimo svaki dan na tome i mi kao poslanici i svi ministri, pogotovo ministar Mali, ali najviše čovek koji je utkao ovu politiku i čiju politiku svi mi podržavamo, Aleksandar Vučić.Meni nije jasno da vi nećete da glasate kada bude bilo na toj sednici za uvođenje vojnog roka. Šta je primer kada država vraća vojni rok? Pa, to je primer da je država stabilna, da želi da bude nezavisna politički i da ima stabilne javne finansije, jer tog vojnika treba obući, nahraniti, spremiti mu smeštaj i kasarnu. Ko je bio u vojsci, to zna.Ja

Sklonite sa strane mržnju prema Aleksandru Vučiću i prema nama. Neće vas odvesti nikuda.Poštovani narode, pitanje je da li će u petak ovi ljudi glasati da vi imate više novca u novčaniku, više goriva u rezervoaru i više hrane u frižideru. Nije to pitanje njihovog odnosa prema nama ili prema Aleksandru Vučiću, već prema vama, poštovani narode. Shodno tome glasajte na sledećim izborima.Naš budžet je, kako je rekao Siniša Mali, sve veći, ali ono što je sve manje je vaš rejting iz dana u dan i biće sigurno sve manji ako budete nastavili tako da bezglavo vodite vašu politiku, ali to nije moj problem.Izgradili smo kliničke centre u Nišu, Novom Sadu, Beogradu. Gradi se osam regionalnih bolnica i to je sjajna stvar, ali nijedan od tih zdravstvenih centara ne znači ništa koliko znači jedan spašeni život kada se budu ukinule liste čekanja, jedan spašeni život zato što ljudi više neće čekati na magnetnu rezonancu. Mi se borimo za život svakog čoveka, bez obzira da li on živi u Surdulici, Subotici, Nišu ili Vranju.Svaki čovek nam je podjednako važan, dok je vama i vašem vlasniku „Multikom grupe“ i vlasniku opozicije važan bio, jeste i biće samo novac. Ne ovih 619 miliona, koliko je priznao da je ukrao, već mnogo više.Govorite o poljoprivredi, budžet za poljoprivredu je nikada veći, preko 130 milijardi. Osamnaest milijardi je dodato za naše seljake i poljoprivrednike samo ovim rebalansom budžeta. Premija za mleko je 18.000 dinara, nikad nije bila veća, kao i subvencija od 18.000 dinara.Jedno pitanje za vas. Da li smete da pozovete Aleksandra Vučića na sednicu o litijumu od ponedeljka ili ne? Non-stop govorite, non-stop neki šumovi, ali niko nije ustao da kaže konkretno - da ili ne.Nije meni strašno to što ste vi oduzeli ljudima 619 miliona i ukrali, meni je strašno što ste našem narodu oduzeli ono što je najvrednije, a to je nada. Vi ste srpskom narodu oduzeli nadu, a tu nadu im je vratio Aleksandar Vučić.Ja za razliku od svih vas ne čitam svoje govore, već govorim uvek ono što mislim i u šta verujem, ali ću ovog puta prekršiti pravilo, jer ne želim da pogrešim ni jedan jedini zarez od onoga što je najveći državnik koga je ova zemlja imala rekao sinoć. Verujem da će snaga zemalja u razvoju, svih nas koji smo podigli glave i koji smemo da govorimo istinu biti temelj novog, drugačijeg i boljeg sveta, a budite uvereni da je lider tog novog slobodnog i slobodarskog sveta Aleksandar Vučić i mi smo ponosni na to. Hvala.

Ja ne znam u kojoj je stranci bio Kena 2008. i 2012. godine, pa ovako priča, pa ne znam zaista koju funkciju je obavljao ali evo jedan citat za njega. Kaže jedan naš dobar domaći film – poturicama niko ne veruje, ako je Turčin krvav do lakata, poturica mora biti do ramena. Sram te bilo, Keno!

Uvažena predsedavajuća, mislim da ste bili dužni da prekinete prethodnog govornika i reklamiram član 107.Neću dugo govoriti, ali ja se ne stidim ničega što sam radio u životu. godine, kako ste vi rekli, do 2012. godine sam bio član, ne predsednik opštine, ne funkcioner Demokratske stranke, jer sam verovao u tu politiku i ne stidim se toga, jer su ipak tada tu stranku vodili neki smisleni ljudi. Ja sam pobedio 2012. godine u svojoj opštini kada ste vi izgubili. Žao mi je zaista i nikada ništa loše neću reći o toj stranci, jer u njoj proveo 18 godina. Učlanio sam se 2002. godine kada je Zoran Đinđić bio predsednik te stranke, a niko od vas tu koji se nalazi ga nije ni poznavao, pogotovu ovaj koji je govorio o njemu, a učlanio se 2004. godine u stranku, a stariji je od mene duplo.Ne mogu prosto da verujem jednu stvar. Sve ono najgore što je bilo u toj stranci je sada na rukovodećim pozicijama i da, nažalost, najslabija karika našeg društva je upravo opozicija. Hvala. I ovo je, kolega, bila zloupotreba Poslovnika, tako da i kod vas primenjujem član 103. i oduzeću vreme od grupe.Reč ima ministar Martinović.Izvolite. Zahvaljujem se, gospođo Paunović.Želeo bi samo da odgovorim na pitanja koja mi je postavio gospodin Jovanović sa malim zakašnjenjem zato što smo potražili određene informacije da bi odgovor bio potpun.Što se tiče vašeg pitanja, gospodine Jovanoviću, vezano za podsticaje za hektare, kako to kažu naši poljoprivredni proizvođači, javni poziv je trajao od 1. februara do 1. aprila ove godine. Mi smo ga produžili za još mesec dana, a upravo da bismo izašli u susret našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da više nemamo osnova da ga produžavamo. Na osnovu ovog javnog poziva, u toku 2024. godine,

taj posao smo, takođe, završili. Mislim da je opština Topola, takođe, dobila određena sredstva. U pitanju je 270 miliona dinara za tzv. ruralnu infrastrukturu. Tu spadaju, pored atarskih puteva, i osvetljenje, uređenje kanalizacione mreže itd. Taj posao smo završili. Naravno, nadamo se da ćemo u toku sledeće godine sa ovim sa ovim merama da nastavimo zato što su one zaista važne, posebno za manje razvijene lokalne samouprave.Što se tiče jednog važnog pitanja koje ste pokrenuli,

Dakle, u pitanju je veoma važan projekat za opštinu Topola. On se finansira iz Fonda za razvoj Saudijske Arabije. između Republike Srbije i Fonda za razvoj Saudijske Arabije je pripremljen. Čeka se odgovor od strane naših kolega iz Saudijske Arabije i posle toga idemo na predlog zakona o ratifikaciji tog ugovora, ide se na Vladu i nakon toga sledi ratifikacija u Narodnoj skupštini. Vrednost radova je 3,5 miliona evra i planirano je da se ovim radovima obezbedi distributivna mreža, od rezervoara do krajnjih korisnika, na ukupnoj površini od 300 hektara. poljoprivrednih površina koje isključivo se koriste za obradu zemljišta.Dobra vest, i ja vas molim da prenesete poljoprivrednicima iz Topole, da je građevinska dozvola već obezbeđena i vrlo brzo, nakon ratifikacije ugovora, možemo da pristupimo raspisivanju tendera, tako da je realno da u toku sledeće godine započnemo sa ovim radovima.Inače, pokrenuli ste jednu veoma važnu temu. To je navodnjavanje. To je problem koji postoji, ne samo u opštini Topola, postoji i u mnogim opštinama u Srbiji, naročito onima koje se, kao što vi kažete, nalaze u brdsko-planinskim krajevima. Tu smo dosta uradili.Uradili smo dosta i u Vojvodini. Kanalska mreža u Vojvodini je do 2012. godine bila apsolutno zapuštena. Kanali koji su izgrađeni još u 18. veku, u vreme Marije Terezije, decenijama i decenijama nisu čišćeni i umesto da služe svojoj svrsi, a to je, kada naiđu velike kiše, da spreče poplave, a u toku godina kada imamo manjak padavina da služe za navodnjavanje, nažalost, ti kanali su praktično služili, manje-više, kao seoske deponije. Mi smo skoro sve kanale na teritoriji naše severne pokrajine očistili, tako da ćemo već od sledeće godine imati mnogo više sredstava za razvoj naše mreže za navodnjavanje i na teritoriji severne srpske pokrajine, a verujem i za centralnu Srbiju.Kolege mi sad kažu – iz Fonda Abu Dabi, dakle, jedan Fond koji je veoma izdašan za našu poljoprivredu, ministarstvo finansira i izgradnju sistema za navodnjavanje na ukupno 122.000 hektara poljoprivrednih površina u Republici Srbiji, pri čemu se najveći deo tih poljoprivrednih površina nalazi upravo u krajevima odakle vi dolazite, dakle, to je centralna i zapadna Srbija.Tako da smo na dobrom putu da u ovim godinama kao što je ova koja nije bila jednostavna za naše poljoprivrednike pronađemo način da ima pomognemo da navodnjavaju svoje njive.U svakom slučaju, hvala vam na tome što ćete podržati sve predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu, između ostalog i Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije. Dobro ste primetili, izdvojeno je skoro 18 milijardi dinara za naše poljoprivrednike. Hvala i gospodinu Milojčiću koji je takođe diskutovao tu tu temu. Sve u svemu država je u ovim teškim vremenima, i želim da se zahvalim i ministru Malom koji je apsolutno imao razumevanja za naše zahteve, želim da se zahvalim i Kabinetu predsednika Vlada, gospodinu Milošu Vučeviću, dakle, svi smo prepoznali potrebu da se dodatno ulože sredstva u našu poljoprivrednu proizvodnju jedan od razloga je i taj da bi naši poljoprivrednici bili osposobljeni da proizvode još više, još kvalitetnije, da bismo mogli više naše hrane da izvozimo i na evropsko i na svetsko tržište.Želim da vas podsetim da smo upravo zahvaljujući politici predsednika Vučića dobili jedno novo veliko tržište, koje će biti potpuno oslobođeno od carine između ostalog i za naše poljoprivredne proizvode. To je tržište Ujedinjene Arapske Republike Egipat. To je tržište od 110 miliona stanovnika. Njima praktično treba sve od žitarica, mesa, mleka. Tako da, to je velika razvojna šansa za naše poljoprivredne Ovaj novac koji smo dodatno izdvojili kroz rebalans će im sigurno dobro doći da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju.Još jednom vam hvala na postavljenim pitanjima zato što su pitanja zaista na mestu i zaista se tiču onoga što čini život naših poljoprivrednika. Hvala vam još jedanput. **Marina Raguš** Hvala vama, gospodine ministre.Gospodin Dragan Jovanović.Izvolite. Gospodine ministre, ja se zahvaljujem na odgovorima i samo malo pojašnjenje ako dozvolite za dva minuta, a tiče se podnošenja zahteva putem e-Agrara.Ovde se radi, nesporno je da Ministarstvo potpuno ispoštovalo sve zahteve koji su došli, ali imamo jedan broj gazdinstava, kažem, jeste to bilo dva meseca, jeste došli do petnaest dana produžetka roka, ali ljudi su mislili da su tehnički sve uradili dobro, a ispostavilo se da nisu, da kažem ne njihovom krivicom. Samo se o tome radi, da pojasnim.Sa druge strane ono što sam hteo i kao član Odbora za poljoprivredu i to govorim već proteklih ja mislim pet ili šest godina, a to je da imamo jedan broj opština, ne morate kažem vam, ja kažem vam dolazim koja ima relativno najmlađu starosnu strukturu nosioca gazdinstava, ali imate nerazvijene opštine, ovde je moj kolega Milija, Svrljig npr. gde imate takvo stanovništvo koje tehnički nije sposobno i možda bi trebalo upravo zbog svega toga razmisliti da za 2025. godinu za te opštine koje su u brdsko-planinskim predelima, a vode se kao devastirane, odnosno nerazvijene da one mogu u nekom obliku papirnate forme da podnose zahteve za subvencije.Tu bih samo prosto zamolio vaše saradnike, jer neke druge zemlje u okruženju su kada su prelazile u ne e-Agrar imale su prelazni period od godinu, dve, tri zavisno kako koja zemlja, a mi smo ipak, iako sam rekao da sam veliki zagovornik e-Agrara, prešli odmah u potpunosti, što je naročito ova da kažem staračka domaćinstva u ovim nerazvijenim predelima Srbije dovelo do toga da ne mogu na adekvatan način, jer nemaju tehničku podršku, nemaju ko da im pomogne, lokalne samouprave su nekim pomagale, a nekima nisu i zbog toga molimo da se razmisli za 2025. godinu da se ovakvim gazdinstvima omogući da mogu kao što je to nekada bilo u papirnatoj formi da podnesu zahteve za subvencije. Zahvaljujem.

naših poljoprivrednika starije dobi.Želim da vam kažem da poljoprivredne stručne službe apsolutno stoje na raspolaganju za svaki vid pomoći pa i te informatičke našim poljoprivrednicima, naročito onima koji su stariji ili koji se ne snalaze najbolje sa mobilnim telefonima ili računarima.Mi ćemo im dati dodatne instrukcije da tamo gde je potrebno ljudi iz poljoprivrednih stručnih službi dođu na lice mesta, dakle, kod ljudi u njihova domaćinstva i da im na licu mesta omoguće da podnesu zahtev za dobijanje subvencija preko e-Agrara. To je jedna stvar koju želim da vam kažem.Druga stvar, uvek možete da ljude koji ne mogu sami da se snađu vezano za podnošenje zahteva u e-Agraru da uputite da dođu direktno u Upravu za agrarna plaćanja. Ljudi koji su zaposleni u Upravi za agrarna plaćanja će im vrlo radi izaći u susret zato što nam je interes da svako ko ima pravo na podsticaje to svoje pravo i ostvari i da nema nikakvih limita što se tiče godina života, znanja ili manjeg znanja kada su u pitanju informatičke veštine, a posebno da nema nikakvih limita kada je u pitanju to ko iz kog dela Srbije dolazi.Dakle, uključićemo maksimalno za sledeću godinu naše poljoprivredne stručne službe kao jedan vid tehničke pomoći našim poljoprivrednica i ljudi iz Uprave za agrarna plaćanja, evo ovde je direktor, vam apsolutno stoje na raspolaganju da svako onaj ko ne može sam ili ne može na drugi način da se snađe može da dođe u Upravu za agrarna plaćanja i ljudi koji tu rade će mu na licu mesta omogućiti da podnese taj zahtev.

naravno da neću reći za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu da je imbecilan jer je to nepojmljivo a i nije u redu za bilo šta što je izraz neke volje da se određeni problem reši.Posebno ne za ovako složen akt koji proističe iz marljivog rada nama nepoznatih državnih službenika raznih ministarstava. To kako je taj njihov rad usmeravan od strane rukovodilaca druga je tema i priča.U

i gledajući sa stanovišta zdravog razuma ne vidi ne racionalan razlog za njihovo razmatranje na vanrednoj sednici, ako može malo tiše, u sedmici koja prethodi propisanom početku drugog ili jesenjeg redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Ovako naglo ubrzanje pred pomenuti početak redovnog zasedanja i to nije teorija zavere ukazuje na nameru da se nešto drugo pokrije, prekrije, onemogući, vremenski ograniči, obesmisli i kako god još da kažem, a to je vanredna sednica koja je u propisanim rokovima tražila opozicija.U prilog tome napominjem da i dalje nemamo ili nismo videli godišnji program rada Narodne skupštine Republike Srbije, a na osnovu odredbi člana 28. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Planiranje je po teoriji, ali i praksi jedna od procesnih funkcija rukovođenja, a Narodna skupština Republike Srbije kao najviše predstavničko telo je nosilac ustavotvorne vlasti ne da zaslužuje, već je obaveza da ima plan rada pod uslovom da se ne tretira kao glasačko telo klimoglavaca.Što se tiče rebalansa budžeta…

kao što i za uvek kažem – nema kopanja. Hvala. **Marina Raguš** Hvala vama.Samo da vas obavestim godišnji plan rada Skupštine je godov, kao i kalendar našeg grada i predstavnici

i svaki se razvija u skladu sa potrebom savremenog građanina, a opet negujući svoju bogatu tradiciju i svoja prirodna bogatstva.Danas, zahvaljujući predsedniku Vučiću, koji je obišao svaki kutak naše zemlje i ima sluha za sve nas, male opštine poput moje postale su vidljive i njihova modernizacija postaje realnost.Dakle, nekada su male opštine poput Sokobanje iz koje ja dolazim zaista bile nevidljive na geopolitičkoj mapi, prepuštene same sebi, što je rezultiralo migracijama stanovništva u velike gradove, pa i preko granice, a danas se u sinergiji sa državom konstantno unapređuju uslovi za ostanak, ali i povratak pre svega mladog stanovništva.Nama iz SNS važnoj je svako dete koje se rodi, koje se razvija, važan je kvalitet života svakog čoveka ponaosob, sve dobi, ali i porodice i zato nastojimo da se sve što radimo, radimo upravo u saradnji sa građanima i osluškujući potrebe svake porodice, jer porodica je osnovna ćelija svakog zdravog društva i akt koji je danas na dnevnom redu donosi najveća ulaganja ikada u podsticanju nataliteta i pružanju podrške porodici kao našem najvećem nacionalnom interesu i stubu naše budućnosti.Takođe danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu i ovaj Predlog rebalansa je vrlo odgovorno kreiran stavljajući isključivo potrebe građana u prvi plan.Dakle, u vreme kada se ceo svet suočava sa velikom krizom u energetici, sa poskupljenjima, sa rastom inflacije, sa čime se suočavaju najveće zemlje sveta, Srbija ne samo da uspeva da održi ekonomsku stabilnost, već beleži konstantno jačanje na svom putu na sigurnoj budućnosti uz očuvanje mira, nezavisnosti i integriteta.Dakle, u ovom dokumentu vidimo da je ostvareno čak 133 milijarde dinara prihoda što je više od planiranog koji će ovim rebalansom biti preusmereno na glavne prioritete u ovom trenutku, a naravno u skladu sa potrebama građana. To su podsticanje nataliteta, unapređenje u zdravstvu, prosveti, ekologiji, poljoprivredi, uz sve ono što će dovesti do značajnog rasta plata i penzija. To nije moglo da se ostvari preko noći samo od sebe, već je to rezultat odgovorne politike i dugogodišnjeg rada, predanog rada naše Vlade u kontinuitetu. Očigledan napredak naše zemlje se događa uprkos svim nevoljama u kojima se svet danas nalazi.Zadatak naše Vlade, kao i svih nas jeste da se omogući građanima da što manje osete globalnu krizu i da se iz krize izađe sa što manje štetnih posledica. Dakle, ovaj rebalans je nastavak uspešne ekonomske politike, a stanje u državnoj kasi, kao i projekcije do kraja 2024. godine omogućavaju stvaranje uslova za dalji napredak, stabilnost, kapitalne projekte, ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu.Ovim rebalansom će, ovo kažem zbog mojih dragih sugrađana, građani opštine Sokobanja dobiti mogućnost za novu i modernu laboratoriju u svom domu zdravlja što će zaposlenima doneti mnogo bolje uslove za rad, a građanima Sokobanje još viši kvalitet zdravstvenih usluga. To je samo nastavak svega što su Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić započeli, pa makar po pitanju zdravstva i jednoj maloj Sokobanji.Spomenuću samo i to da je Sokobanja ove godine uz transparentno zalaganje predsednika Vučića jedna od 18 opština koje su dobile digitalni mamamograf, najnovije generacije, kojom se žene iz Sokobanje, ali i iz našeg okruženja dobile mogućnost za najsavremenije uslove za očuvanje svojih zaključim, država prepoznaje potrebe građana naše prelepe zemlje, a naša Vlada nastoji da odgovori na sve zadatke kako bi građani Srbije ma u kom delu živeli imali jednake mogućnosti, jednake uslove za život i napredak. Za sam kraj još jednom da se osvrnem na Sokobanju. Pred nama je još mnogo projekata koji našu opštinu usmeravaju putem napretka i uverena sam da će naša Vlada i resorna ministarstva prepoznati njihov kvalitet i značaj, kako za Sokobanju, tako i za celu Srbiju, jer je naša banja veoma značaj deo naše države i njenog razvoja kroz istoriju i danas i ubuduće pružati podršku za njihovu realizaciju, a sve za dobrobit građana.Dakle, sva ulaganja donose prosperitet, bolju ekonomiju, bolje sutra. Iz tog razloga moramo da nastavimo da se borimo, da idemo pravcem napretka naše zemlje, da opravdamo poverenje građana koje nam je pruženo, a koje se vidi po rezultatima na izborima na svim nivoima. U danu za glasanje, kao moje kolege i koleginice iz SNS sa zadovoljstvom ću podržati predloge zakona. Hvala. Hvala vama gospođo Denić.Sledeći na listi je gospodin Nenad Filipović.Izvolite. **Nenad Filipović** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Vlade, danas je na dnevnom redu nekoliko tačaka dnevnog reda, reda, osvrnuću se samo na dve za koje smatram da su vrlo bitne. To je rebalans budžeta i podrška porodicama sa decom.Kada se kaže rebalans budžeta, obično se misli da su rashodi Vlade mnogo veći od onih planiranih, tako da je Vlada ovde došla u Skupštinu da traži novac za svoje dalje funkcionisanje. Ovog puta je Vlada došla sa prihoda 1,2 milijarde evra, više nego što je planirano. Ne znam samo u kom pravcu bi bila diskusija da je to obrnuto, odnosno da su rashodi milijardu evra veći. Zato će poslanička grupa JS Dragan Marković Palma u danu za glasanje podržati ove zakone. Smatramo da imamo poverenja u ovu Vladu koja ide stazama prethodne Vlade i one prethodne Vlade koje imaju izuzetne rezultate i to stalno treba potencirati.Pre svega, treba reći da u našoj zemlji ima sve veći broj radnih mesta koja dovode do toga da imamo stopu nezaposlenosti koja je gotovo minimalna od 8,8%, kakvu god metodologiju koristili. Imamo javni dug ispod 50% BDP, imamo minimalnu zaradu koja će uskoro biti preko 50.000 dinara itd. Dakle, ovo treba stalno potencirati i reći da ovi rezultati nisu došli kao neki blesak i nestali, nego je je to proces koji traje stalno i u usponu je. Očekujem da do 2027. godine dođemo u situaciju da prosečna zarada bude 1.400 godinama se stvaraju uslovi da bi naš običan čovek mogao da živi mnogo bolje, da se sa svojom porodicom oseća sigurnije, jer samo sa sigurnom porodicom možemo da opstanemo. Nama nisu potrebni ni unutrašnji, ni spoljašnji neprijatelji. Bela kuga je ono što nas je u poslednjih desetak godina smanjila za gotovo pola miliona. Samo ove godine imamo do šestog meseca oko 20.000 nas manje.Tradicionalna porodica je žestoko napadnuta i mi smo u obavezida iskoristimo sve naše kapacitete, da zaštitimo porodicu i ova tema danas o podršci porodicama mislim da je tema svih tema i da će to biti i u budućnosti, jer to treba da definiše kako da zaustavimo sopstveni nestanak. Naravno da ova tačka prevazilazi i same kapacitete i obim samog ministarstva, možda i cele Vlade zato što je i prethodna Vlada dosta radila na ovome i to veoma uspešno, ali ako pogledamo ove rezultate koji su bili očekivani, moraju da budu takvi da svake godine imamo sve bolje i bolje uslove za porodice. Mere koje se donose ne daju rezultate danas ili sutra, već su to mere koje daju rezultate za godinu, dve i zato mora stalno da se vrši monitoring.Vreme

Hvala puno. Dobar dan, pre svega.U duhu velikog mađioničara i iluzioniste Dejvida Koperfilda, pokušaću da u svom govoru citiram ministra finansija Sinišu Malog. Početak citata: „Verovali ili ne, mi smo druga rastuća ekonomija u Evropi. Sada imate nikad veće plate, nikad veće penzije“, završen citat.Dragi citat.Dragi moji građani, istina je u stvari da nikad veće plate i nikad veće penzije nisu vredele manje nego sada. Danas 1.000 dinara vredi mnogo manje nego 2011. godine i

Stvorili ste ekonomiju da narod ima novac koji ima izuzetno malu vrednost. To ni Hudini i Dejvid Koperfild zajedno ne bi umeli.Poštovani građani Srbije, ministar hoće da nas ubedi da smo najbolji u Evropi. Kada vam neko konstantno sipa u mozak da ste najbolji, evolucija prestaje. Nemate potrebu da se razvijate, da napredujete, jer bože moj, što bi učili, što bi se razvijali kada smo najbolji u Evropi. Postajete uobraženi i ne vidite da vas je vlast stavila u stanje jedne prepotentne hibernacije, samouvereno prestajete da živite. Realno ne vidite da sve više bivate intelektualno osakaćeni, moralno degradirani, nebitni i važni jedino kada su izbori i kada je glasanje.Sada ću da vam predstavim malo drugačiji pogled na budžet Republike Srbije i na ovaj rebalans. Republika Srbija ima budžet od 18,4 milijarde evra, a dužna je 38,5 milijardi evra. Samo ove godine ćemo na ime kamata platiti milijardu i 650 miliona evra.

ste prihodnu stranu budžeta za 48% budžetskog deficita u kreditima i vraćanju kamata. E, sada slikovito da vam pojasnim. Zamislite da 48% vašeg tela pritisne nakovanj. Šta će se desiti? Telo je prekriveno nakovanjem, sve manje se vidi, teško se diše i ostala su slobodna samo usta da sama sebe hvale.Duboko hvale.Duboko sam ubeđen da prioriteti koje ste stavili u rebalansu nisu prioriteti građana Srbije. Nažalost, građani Srbije i njihova deca će morati da vraćaju mnogo godina te vaše prioritete.Sada da vam pojasnim malo šta je BDP. Sedite u kafani, cela kafana pije petrus vino od 12.000 evra, jede sir kabrales od 10.000 evra i iberijsku šunku, a vi sedite pored klozeta sa vašom porodicom i pijete zaječarsko toplo pivo od dva litra, i to bez čaše. Ministar čaše. Ministar sada hoće da vas ubedi da ste srećni zato što ulazite u taj veliki BDP te kafane. A da li ste srećni? Pitajte vašu decu koja se nalaze u Norveškoj, u Švedskoj, u Kanadi, u Americi.Mislim Americi.Mislim da ste, gospodo, na strašno pogrešnom putu. Srbija sa vama je na pogrešnom putu. Hvala. Hvala vama.Sledeća na listi je gospođa Lidija Načić.Molim vas, prijavite se, izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, dolazim iz rudarskog Bora, grada koji ima prošlost, koji ima budućnost i poštuje tradiciju. U Boru se rudarilo još od 1903. godine, dolaskom inženjera Franje Šisteka. Stanovništvo grada je bilo usmereno na zapošljavanje u rudniku, pa je tako osnovan i RTB Bor, a onda dolaskom strateškog partnera „Ziđin Kopera“ u Bor, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, otvoreno je preko 3.000 novih radnih mesta, zatim je otvoren i rudnik bakra i zlata „Čukaru Peki“ rudnik bakra i zlata „Čukaru Peki“ 2021. godine, gde je otvoreno još dodatnih 1.200 radnih mesta.Osvrnuću se pre svega na zaposlenost, odnosno na nezaposlenost koja je u gradu Boru i Borskom upravnom okrugu. Ministar Mali je rekao da je ta nezaposlenost bila 25,9%, međutim, u Boru je ona išla i do 30%. Već 22 godine radim u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i pratim statističke podatke, kako zapošljavanje, tako i nezaposlenost.Inače, nezaposlenost u Boru je na istorijskom minimumu, pa ću vam malo pričati o statističkim podacima. Pre svega, 2013. godine u Boru je bilo 6.209 nezaposlenih lica.

Sva lica tehničke struke, mašinske, elektro, koja su bila zainteresovana da rade u „Ziđinu“ i u drugim podizvođačkim kompanijama su se zaposlila, ne mogu svi da rade u „Ziđinu“, u „Ziđin majningu“ i u drugim podizvođačkim kompanijama. Tako da grad Bor, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, već evo petu godinu izdvaja značajna sredstva iz gradskog budžeta, pa je tako, spomenuću samo zadnju godinu, 2024. godinu, izdvojio 59 miliona dinara, odnosno 63,9 miliona dinara za sufinansiranje aktivnih mera zapošljavanja. To su pre svega četiri aktivne mere – javni radovi, samozapošljavanje, novo zapošljavanje u privatnom sektoru za lica iz kategorije teže zapošljivih lica i pre svega stručna praksa za mlade.Inače, mlade.Inače, u gradu Boru je, tako je i u Republici Srbiji, pre svega dve trećine nezaposlenih žena, pa se mi trudimo da ovim aktivnim merama uključimo što veći broj žena, takođe da podstaknemo privatno preduzetništvo, koje je u zadnjih pet godina od 118 privatnih preduzetnika koji su otvorili svoje preduzetničke radnje uz pomoć grada i Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno uz pomoć republičkog budžeta, 78 takvih preduzetničkih radnji je ostalo da radi, pa je tako to dve trećine, što je jako dobar podatak, kada je u pitanju podsticanje privatnog preduzetništva, a s obzirom da je grad Bor rudarski grad i da je stanovništvo usmereno na zapošljavanje u ovim kompanijama.Inače, već treću godinu tokom cele godine grad Bor i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju javne pozive koji traju cele godine. Tako imamo dva javna poziva za javne radove, za samozapošljavanje, za novo zapošljavanje. Evo, upravo je u toku realizacija jednog takvog javnog poziva, gde je grad Bor izdvojio 12 miliona dinara, 400.000 po novozaposlenom licu, a Republika Srbija izdvaja 230.000 dinara po novozaposlenom licu, tako da će 30 novih preduzetnika zaposliti 30 30 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a posebno žena.Osvrnula bih se i na prosečnu zaradu u gradu Boru. Ona u Boru iznosu 113.326 dinara. U 2018. godini je iznosila 53.023 dinara. Inače, posebno mi je drago i posebno sam srećna kada je u pitanju izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim će se roditeljski dodatak značajno povećati i da će rebalansom budžeta biti izdvojena sredstva i za onu decu koja su rođena od 1. januara 2024. godine.Već smo ovde pričali da je to za prvo dete 500.000 dinara, za drugo rođeno dete 600.000 dinara, za treće rođeno dete 2.280.000 dinara i za četvrto rođeno dete 3.180.000 dinara. Tu se grad Bor pridružio odluci izmene o finansijskoj podršci porodici sa decom, pa je tako prošle nedelje na sednici gradske skupštine usvojena takva odluka, gde će pre svega, ističem, nezaposlene porodilje umesto 20.000 dinara dobijati 40.000 dinara od 1. januara 2024. godine, gde će novčana jednokratna pomoć za prvo dete umesto 40.000 dinara biti 150.000 dinara, za drugo dete 200.000 dinara i za treće dete 300.000 dinara, što priznaćete nije malo uz ovaj roditeljski dodatak koji će dobijati prilikom usvajanja ove zakona po rebalansu budžeta.Htela da pored aktivnih mera i pored pomoći porodiljama, istakla bih da i grad Majdanpek, s obzirom da pripada Borskom upravnom okrugu, da je Donji Milanovac koji pripada opštini Majdanpek, da je Međunarodno državno pristanište otvoreno 18. septembra, i to je bio jedan od projekata Vlade. Takođe, put Negotin-Kladovo. Ovom prilikom bih zamolila predstavnike Vlade da u narednoj godini put Bor-Selište, jer zbog teških kamiona je dosta oštećen i da se radi na rekonstrukciji tog puta. Hvala vam. Hvala vama gospođo Načić.Sledeća po redu je gospođa Verica Milanović. Izvolite. Poštovani građani, poslanička grupa „Srbija Centar SRCE“ neće podržati predloženi rebalans budžeta jer se njegovim usvajanjem nastavlja sa nezdravom i nedomaćinskom ekonomskom politikom.Predloženim rebalansom budžeta deficit uvećavate za 94 milijarde dinara, nastavljate da se zadužujete i uvećavate javni dug. Za manje od jedne godine uvećali ste javni dug za više od tri milijarde evra.

a EKSPO uvećanje je 20 milijardi evra.Osim toga što sumnjamo u opravdanost ovih projekata, sumnjamo i u zakonitost raspolaganja ovim sredstvima, jer ste sve uredili da ovi projekti ne podležu primeni propisa o javnim nabavkama.Rebalansom nabavkama.Rebalansom duplirate sredstva za nacionalni stadion i EKSPO, a smanjujete sredstva za sanaciju prečišćavanja otpadnih voda u Beogradu i to sa tri milijarde dinara dinara na jednu milijardu, a za kanalizacionu mrežu i infrastrukturu sa 12,5 milijardi dinara na 8,9. Zašto?Svedoci smo da zadnjih i ranije, ali posebno u zadnjih dva meseca imate situaciju da vam pola Srbije nema vodu, oni koji je imaju imaju je sa arsenom, a da pola Srbije usled padavina i najmanjih biva poplavljena jer nema rešenu atmosfersku kanalizaciju i izgrađenu kanalizacionu infrastrukturu. Ona sredstva koja su trebala da budu usmerena na rešavanje životnih problema građana su smanjena, a uvećana za EKSPO i nacionalni stadion.Kažete da vodite odgovornu politiku,

Pravilnika o koeficijentima i obračun zaposlenih u gradskoj upravi grada Kraljeva. Ovaj osporeni Pravilnik donet je u aprilu 2018. godine,

od kojih su nepravilno utvrđeni i opredeljeni koeficijenti i 33 miliona dinara nezakonito isplaćenih na ime zaposlenih, ali i postavljenih i izabranih lica.Umesto gradske vlasti da ozbiljno shvate ovo da izmene pravilnik oni donose ovaj osporeni pravilnik koji još veću štetu pravi. Sada imamo u Kraljevu situaciju da se šest godina iz gradskog budžeta nezakonito isplaćuju zarade zaposlenima. Imamo situaciju da su građani Kraljeva oštećeni, a da će šteta tek nastupiti kada se i oni zaposleni kojima koeficijenti nisu upodobljeni budu odlučili odlučili na ostvarivanje svojih prava.Gradska vlast umesto da reši ovaj veliki problem, ona organizuje koncert Jelene Karleuše u nedelju, samo dan nakon ogromne tragedije koja je zadesila i Kraljevčane i celu Srbiju. Moram vam reći da je Kraljevčanima muka od vaše odgovornosti.Što se tiče ovog projekta, Jelena Karleuša i održavanje koncerta po Srbiji, moram da vam kažem da građanima, u stvari vi to sve dobro znate, da se u zadnjih dva meseca su održani koncerti u Požarevcu, Subotici, Rumi, Šapcu, Somboru, Kikindi i Kraljevu i za sve ove koncerte sredstva su obezbeđena iz gradskih budžeta. Iznos se kretao od 40.000 do 50.000 evra.Što se tipe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici, Srbija centar će podržati će podržati ovaj predlog zakona, ali samo zbog građana, njihovih porodica i njihove dece, jer smatramo da ovo obrazloženje koje stoji ovde da će ove mere značajno poboljšati materijalni položaj porodica i promeniti demografsku sliku u Srbiji je nerealan. Zahvaljujem.